Þetta er hin hefðbundna ræða mín við þetta tilefni. Ég óska auðvitað öllum þeim sem hér er veittur ríkisborgararéttur alls hins besta og vona að þau verði öll góðir og gegnir þjóðfélagsþegnar og líði vel hér á landi en við í þingflokki Miðflokksins sitjum hjá við þessa afgreiðslu